Вчера стигнахме до точка шеста от дневния ред, с която ще продължим днес. Преди това само едно кратко съобщение: на основание чл. 81 от правилника вносителите Милко Багдасаров, Атанас Зафиров, Йордан Младенов, Деян Дечев и още народни представители оттеглят и още народни представители оттеглят внесения Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-20, от 14 февруари. правни въпроси относно приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на на документи, изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет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

и на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет На свое заседание, проведено на 29 януари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор на главен инспектор и за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Необходимостта от започване на следваща процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет е породена от приетото на 29 януари 2014 г. Решение на Народното събрание за прекратяване на процедурата за същия избор, започнала на 19 декември 2013 г. Поради това и предвид съществуващото фактическо положение по отношение на тази важна позиция в системата на съдебната власт и произтичащите от него негативни последици за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет, народният представител Четин Казак изрази мнение, че значението на този избор за авторитета на държавата предполага постигане на политическо съгласие между парламентарно представените политически партии, за да бъде той финализиран успешно. основното възражение, изразено в рамките на вече прекратената процедура, че определеният срок за предлагане на кандидатури за главен инспектор не е бил достатъчен, народният представител Мая Манолова предложи в обсъждания проект за решение срокът да се определи така, че да позволява задълбочено и детайлно обсъждане преди предлагането на кандидатурите в започващата процедура. За осигуряването на публичността и прозрачността на протичането на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет ще продължи да функционира специалната секция на интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия В нея следва да се публикуват решенията на Народното събрание, които са свързани с произвеждането на избора, предложенията за кандидати за главен инспектор, документите, които кандидатите следва да представят, и стенограмите от заседанията на Комисията по правни въпроси, като специализирана постоянна комисия на Народното събрание по смисъла на Закона за съдебната власт. Информацията в специализираната секция се публикува на български и английски език и се обновява периодично. Заседанията на Комисията по правни въпроси, на които се изслушват кандидатите за главен инспектор, са публични и се излъчват в реално време в специализираната секция на интернет страницата на Народното събрание. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание следните: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 във връзка с чл. 86 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет: 1. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма от народни представители в срок до 2 април 2014 г. включително. Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните документи: - писмено съгласие на кандидата по образец, Приложение № 1 към решението; - подробна автобиография; - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование; декларация по образец, Приложение № 2 към Решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт; - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж; - свидетелство за съдимост; - удостоверение от Национална следствена служба. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт. Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси: - концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител; декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието. 2. Публично оповестяване на документите. Предложенията заедно с документите по т. 1 се публикуват на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответната кандидатура. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, пл. „Княз Александър І” № 1, Комисия по правни въпроси или по електронен път на на e-mail: kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се публикуват на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата. 3. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях документи. случай че Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомлението. До изслушване не се допускат кандидати, които: - не отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 2 от Закона за съдебната власт; или - не са представили документите по т. 1. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. 4. Изслушване на допуснатите кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет в изложение до 15 минути за всеки кандидат. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути. Заседанието на Комисията по правни въпроси е публично и се излъчва в реално време в интернет чрез специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. 5. Комисията по правни въпроси изготвя подробен доклад за проведеното изслушване на кандидатите за главен инспектор, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на личните им имена.” вторият Проект за решение е: „РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 87, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема следните Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет: 1. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на личните имената на кандидатите – до 2 минути. 2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване. 3. След представянето на доклада Народното събрание провежда разискванията по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите. 4. След приключване на разискванията кандидатите за главен инспектор в Инспектората към могат да правят изказвания и да отговарят на зададени към тях въпроси до 10 минути. 5. Гласуването се извършва по поредността, определена в списъка на кандидатите. 6. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове при изпълнено изискване за мнозинството за произвеждането на този избор, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република Благодаря Ви, уважаеми господин Казак. Това беше докладът на Правната комисия за приемането на процедурни правила за издигане на кандидатури за главен инспектор в Инспектората към Бяха представени и двата проекта за решение, които предлага Правната комисия – Проект за решение за Процедурни правила за издигане на кандидатури и Проект за решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Сега откривам дебатите по доклада на Правната комисия и по двата проекта за решения. Има ли желаещи народни представители да се изкажат? Заповядайте, господин Вучков. Благодаря, госпожо председател. госпожи и господа народни представители, двете проекторешения според мен наистина вдъхват все пак някаква надежда, че този път процедурата за номиниране и избор на главен съдебен инспектор ще приключи по много по-различен начин в сравнение с това, което се случи в края на миналата и началото на тази година. На пръв поглед може би срокът е достатъчен – 2 април, но все пак ми се струва, че още буквално другата седмица трябва да започне активна работа на всички народни представители, които имат намерение да се ангажират с тази процедура, и особено представителите на Правната комисия, защото кажи-речи все пак става дума за около един месец. Разбира се, много важно е не само формално процедурата да вдъхва някаква нова надежда, но и тя да бъде изпълнена със съдържание. Това наистина много зависи от нас, народните представители, още повече от страна на неправителствения сектор вече имаме много твърди заявки, че и те по-ангажирано ще се отнесат към тази процедура за избор на нов главен съдебен инспектор. Все пак това е институция, то не е институция, а върховна длъжност в съдебната система, която е закрепена на конституционно ниво. Според мен изключително важно е, спазвайки формално тази процедура, която беше предложена от господин Казак под формата на доклад, да бъдат проведени изключително съдържателни срещи с представители на неправителствения сектор до 2 април. Например: задължително със Съюза на съдиите, който така или иначе ще започне своя собствена неформална процедура по подбор на евентуални кандидати за главен съдебен инспектор. Но наред с това трябва да бъдат поканени на заседание на Правната комисия, според мен, и представители на Асоциацията на прокурорите и на Камарата на следователите, както и други неформални сдружения на съдебната система, ако има такива и, разбира се, действащи членове към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Само тогава ще можем да опровергаем съществуващото мнение, което не е лишено от обективни доказателства, че наистина предварително се взема някакво задкулисно решение и след това формално процедурата се нагажда към една предварително взета инициатива за конкретно кадрово решение. По този повод и в заключение отново искам да кажа, че ще подкрепя двата проекта за решения, изразявайки надежда, че формалната процедура ще бъде изпълнена и с конкретно съдържание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вучков. Колеги, има ли реплики към изказването на народния представител Веселин Вучков? Няма желаещи за реплики. Има ли желаещи за други изказвания? Не виждам. Закривам дебатите. Ще подложа на гласуване двата проекта за решения, които бяха представени от председателя на Комисията по правни въпроси господин Казак. Първият Проект за решение е за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Към този Проект за решение има две приложения, две декларации, които ще бъдат приложени към решението, след като то бъде гласувано и прието от Народното събрание. Проекта за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури за главен инспектор. Гласували

от парламентарни комисии. Първо ще бъде представен докладът на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Моля, нейният председател да представи доклада.

Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Мерджанов. Моля, гласувайте.

11 ноември 2013 г. На свое заседание, проведено на 29 януари 2014 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2013 г.

както и представители на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, на Синдикалната федерация на служителите в МВР, на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, на Синдикалния алианс „Сигурност”, на Националния полицейски синдикат и на Синдиката на служителите в МВР. Законопроектът бе представен от министър Йовчев, който открои основните цели на предложения нов закон за МВР. На първо място, ясно се разграничават функциите на политическото и на професионалното ръководство на ведомството като министърът и неговият кабинет ще отговарят за изграждането, провеждането и осъществяването на политики, а процесите, свързани с прякото ръководство и управление на структурите, ще са от компетенциите на главния секретар. Проектът променя структурата и функционалните характеристики на отделните звена в министерството с цел по-точно дефиниране на тяхното място и задачи. Друга важна цел на законопроекта е промяна на сегашния модел за кариерно развитие, който е обект на дългогодишни критики. Подобряват се и условията на труд и се гарантират в много по-голяма степен основните права на служителите на МВР. Министър Йовчев се възползва от предоставената му възможност да отговори на някои от критиките, лансирани в публичното пространство по отношение на проекта за нов Закон за МВР. Необходимостта от нова правна уредба на материята той аргументира с многобройните промени на сегашния закон. Само през последните години той е допълван и изменян 12 пъти, което според него доказва наличието на системна грешка, която налага честите му промени. Относно предложението главният секретар да бъде назначаван от Министерския съвет, министър Йовчев изтъкна, че причината висшата професионална фигура на МВР да се назначава с указ на държавния глава е била тогавашната конюнктура, както и фактът, че служителите на МВР са били военизирани, а висшите генералски звания се дават от президента. Девоенизацията на служителите и настъпилите промени обезсмислят изключението от принципа главните секретари на различните ведомства да се назначават от изпълнителната власт. Министър Йовчев обърна специално внимание и на факта, че предвиденото разделение на Главна дирекция „Национална полиция” на две няма да се отрази на работата на областните дирекции и на Столичната дирекция на вътрешните работи. Разделението касае единствено методическите и контролните функции, вменени на главната дирекция. Госпожа Надежда Генова заяви, че Министерството на финансите е предоставило бележките си по време на междуведомственото съгласуване на законопроекта и че в основната си част те са били взети предвид и отразени. Синдикалните представители изразиха подкрепата си за законопроекта и заявиха готовност да участват с конкретни предложения в предстоящата работа по него. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Младен Червеняков, Веселин Вучков, Красимир Янков, Димитър Дъбов и Атанас Мерджанов. От името на парламентарната група на Коалиция за България народният представител Младен Червеняков заяви подкрепа за законопроекта. Той изтъкна съществените реформи, които се реализират с предложения текст и които оправдават съставянето на нов закон за МВР, като същевременно отправи критични бележки към предвидената възможност служители на МВР да извършват и друга професионална дейност. Народният представител Веселин Вучков изрази становището на парламентарната група на ГЕРБ срещу приемането на законопроекта на първо четене. Според него нов закон за МВР е ненужен, тъй като целените резултати могат да бъдат постигнати с промени в сега действащото законодателство. Във връзка със завишените нива на заплащане на служителите и предвидените допълнителни плащания за извънреден труд господин Вучков потърси уверение, че бюджетът на МВР за 2014 г. няма да бъде допълнително увеличаван. По-конкретно той възрази срещу разделянето на Главна дирекция „Национална полиция” и възможността за втора работа на служителите. Димитър Дъбов изрази мнение, че законопроектът е сериозна крачка напред по отношение на управлението, устройството на органите, правомощията на служителите и От своя страна, председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обърна внимание на високата степен на социална защита и правата, които законопроектът гарантира на служителите в МВР, и апелира към отговорно отношение в по-нататъшната работа по законопроекта, което да е съобразено с възможностите на българската икономика и необходимостта от гарантиране на качествена социална и синдикална защита на всички професионални слоеве от обществото. След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за” и 6 гласа „против” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2013 г.” Благодаря.

Уважаема госпожо председател, колеги! Поради отсъствието на министъра на вътрешните работи моля в залата да поканите главния секретар на МВР, който в детайли е запознат със закона, а както знаете, той е бил обсъден и с един бивш заместник-председател на Народното събрание и предполагам, че по време на дискусията около Закона за МВР ще има въпроси, на които може би само той ще може да отговори. Моля да подложите на гласуване моето предложение. Има ли обратно процедурно предложение? Няма обратна процедура. Моля, колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Милева.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Хубаво е, след като се предвижда главният секретар на Министерството на вътрешните работи да стане част от политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи (шум и реплики) и ние ще обосновем защо това е така, да дойде уважаемият господин Лазаров, защото наистина знаем, че той заедно с господин Бисеров са едни от главните архитекти за всички промени, които бяха направени в рамките на това Народно събрание

Ако имате някакви допълнителни предложения да каним хора, предполагам, че ще ги систематизирате и ще ги направите в едно предложение. Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Милева – да бъде задължен или поканен – не знам точно каква е формулировката на ГЕРБ, господин Лазаров да дойде в пленарната зала за обсъждането на законопроекта.

35, въздържали се 31. Предложението на госпожа Милева не е прието. Следващият доклад е от Комисията по правни въпроси. Уважаеми господин Казак, Вие ли ще представите доклада на оглавяваната от Вас комисия?

2014 г. Комисията по правни въпроси обсъди проект на Закон за Министерството на вътрешните работи № 302-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2013 г. На свое заседание, проведено на 5 февруари 2014 г. Комисията по правни въпроси обсъди проект на Закон за Министерството на вътрешните работи № 302-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2013 г. От името на вносителя мотивите към законопроекта бяха представени от господин Йордан Грамов, заместник-министър на вътрешните работи. Представителите на синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи изразиха принципната си подкрепа за законопроекта предвид напредъка, който е постигнат с него в областта на социалната дейност в МВР. Според тях от детайлизация в определена насока се нуждае уредбата в частта относно извънредния труд и начина на формиране на възнагражденията на служителите. Те обърнаха внимание и на известно несъответствие на правилата за придобиване на право на пенсия за прослужено време и старост, които се съдържат в проекта, с правилата за придобиване на същото право, съдържащи се в Кодекса за социално осигуряване. В обсъждането на законопроектите участие взеха народните представители Димитър Лазаров, Екатерина Заякова и Четин Казак. Като основен аргумент за принципното си несъгласие с предложения проект на нов Закон за МВР, народният представител Димитър Лазаров посочи, че не са налице основанията по чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове за многобройност и важност на предложените промени. Като изразиха обратното становище, другите народни представители, участващи в дискусията, поставиха акцент върху факта, че макар и приет през 2006 г., действащият закон уреди няколко преструктурирания на МВР, което доведе до сериозно нарушаване на баланса на уредбата в устройствената й част. Обсъжданият проект също предлага промени в структурата на МВР, но наред с тях съдържа и такива в частта относно държавната служба в МВР, както и различен подход за определяне на сферата на компетентност на министерството. В своята съвкупност тези предложения са едновременно многобройни и важни, което според чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове обосновава необходимостта от заменяне на действащия закон с нов. Наред с това те обърнаха внимание, че от юридическа гледна точка предлаганата уредба следва да се усъвършенства в няколко насоки. Проектът не съдържа норма, която да допуска субсидиарно приложение на Закона за администрацията, тъй като Закона за МВР, макар да урежда дейността на част от държавната администрация в изпълнителната власт, има характеристиката на специален закон по отношение на Закона за администрацията относно структурата на МВР. По някои въпроси във връзка с предлаганото ново устройство, проектът не съдържа уредба, което ще наложи да се правят изводи по важни въпроси по тълкувателен път. Това налага или да се предвиди изрично, че за неуредените въпроси се прилага Законът за администрацията, или съответните празноти да се попълнят с необходимата им уредба в Закона за МВР. За разлика от действащия Закон за МВР, проектът не предвижда издаване на правилник за приложение на закона. Ако волята на вносителя наистина е да има устройствен правилник, юридически правилно е такава законова делегация да се уреди изрично в самия закон. Проектът съдържа множество делегации за издаване на други актове по прилагането му и показва в голяма степен непоследователност в определянето на вида на акта, с който следва да се детайлизира уредбата на подзаконово ниво, както и в броя на тези актове. При част от делегациите се предлага актът да е наредба, при друга част – инструкция, а при трета група делегации изобщо липсва определяне на вида на акта. Препоръчително е при изготвянето на новия закон тази практика да се промени, ако не чрез премахване на част от тези делегации, то поне чрез намаляването на броя на тези актове. Това може да се постигне като в закона за определен кръг въпроси със сходен предмет се предвиди издаването на един акт, а не на отделни такива по всеки въпрос. На детайлна преценка следва се подложи и определянето на вида на подзаконовия акт, така че предметът му да съответства на този, който Законът за нормативните актове определя за наредбите и инструкциите. По въпросите, които ще бъдат оставени за решаване с акт на министъра, юридически коректно е да се посочи, че това следва да е заповед. В § 33 проектът предвижда промяна в Наказателния кодекс, която по същество е следваща стъпка към ограничаване на възможността служители на МВР да са субекти на военни престъпления. В същото време в глава „Военни престъпления” се запазва отделен раздел, част от който са престъпленията против граничната служба. Затова при обсъждането на предложението следва да се изясни категорично дали за същите деяния има други състави в Наказателния кодекс, които ще са приложими за тези деяния, за да не се реализира рискът определени деяния против граничната служба да останат ненаказани. След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 3 гласа „против и без „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на закон за Министерството

доклада на Вашата комисия. обсъди Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 6 февруари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.

в МВР, представители на синдикални организации на служителите в МВР. Законопроектът бе представен от господин Васил Маринов – заместник-министър на който подчерта, че в процеса на разработване на законопроекта са отразени и съгласувани предложенията на синдикалните организации на служителите в МВР. Със законопроекта се цели да бъдат уредени принципите, функциите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи. В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попадат предложенията на Част трета на законопроекта за уреждане на статута на служителите в министерството. Предложенията са свързани с по-ефективно управление на човешките ресурси в системата. Статутът на държавните служители се урежда по реда на този закон, като за целта министърът на вътрешните работи изготвя и утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР. Премахват се категориите за държавните служители и съответните им специфични наименования, създава се ново изключение на несъвместимостта с държавната служба в МВР, запазва се конкурсното начало при назначаване на държавна служба в системата при условия и ред, определени с наредба на министъра. С цел оптимизиране на процедурите на кадровия подбор, назначаването и преназначаването на младши изпълнителски длъжности се възлага на ръководителите на структурите на МВР. Законопроектът въвежда изключение от провеждането на конкурс за назначаване на държавна които са държавни служители в службите за сигурност и обществен ред или такива по Закона за държавния служител, ако отговарят на изискванията за работа в МВР. Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока длъжност въз основа на оценка на професионалната дейност. Законопроектът урежда редът и условията за професионалната подготовка на служителите, начина за формиране на възнагражденията им, съставени от основно месечно възнаграждение, образувано от заплатата за длъжност, и допълнително възнаграждение, основаващо се на постигнатите резултати в служебната дейност. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата в зависимост от заеманата длъжност. Със законопроекта се прецизира уредбата за работното време и отпуските на държавните служители. Уредени са процедурите по налагане на дисциплинарни наказания и упражняване на правата на държавния служител при водено срещу него дисциплинарно производство. При придобиване на право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване прекратяването на служебното правоотношение с държавния служител ще е възможно само по искане на служителя. Статутът на работещите по трудово правоотношение се урежда при условията и реда на Кодекса на труда и на този закон. Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет на като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата в зависимост от образователната степен за работещите по трудово правоотношение. Прецизирани са текстовете относно работното време и отпуските, материалното и социално осигуряване на служителите в МВР, в МВР, правото на синдикална дейност, обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение. Представителите на парламентарната група на ГЕРБ изразиха резерви по отношение на финансовата обезпеченост на предлаганите със законопроекта социални придобивки. Дискутираха се също и очакваните резултати по отношение на битовата престъпност и как за нейното намаляване ще допринесат разпоредбите на законопроекта. Според вносителите предлаганите придобивки ще бъдат осигурени финансово в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2014 г. чрез използване на вътрешни резерви в бюджета, резултат от извършваната в системата реформа за преструктуриране и оптимизиране на структурата. За постигане на ефективност на борбата с битовата престъпност вносителите посочват повишената социална сигурност на служителите, както и въвеждането на института на извънщатния служител. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” 12 гласа, без „против” и „въздържали се” 7 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2013 г.” Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Уважаеми колеги, откривам дебата по разглеждания законопроект. Моля парламентарните групи и желаещите народни представители да заявят заявили желание господин Вучков, господин Янков и господин Мерджанов. В каква последователност желаете да се изкажете?

днес на вниманието ни е представен изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи, който трябва да замени стария и да приспособи правната рамка към новата философия на работа в министерството. Наскоро, по повод внесения вот на недоверие по темата „Сигурност”, имахме възможност обстойно да обясним в какво се състоят разликите в подхода на правителството Орешарски в сравнение с кабинета Борисов по отношение на силовия сектор и в частност Министерството на вътрешните работи. трябва да бъде изчистено от несвойствените си дейности, за да може да се съсредоточи върху опазването на обществения ред и борбата с битовата престъпност. Законът следва да обезпечи правата на служителите на ведомството и да гарантира правата на гражданите. Той трябва категорично да разграничи политическото от професионалното ръководство, като ясно определи отговорностите на министъра и осигури необходимата оперативна свобода на главния секретар. Новият Закон за МВР си поставя именно тази задача. Проектът на закон бе оповестен от министерството още в началото на месец септември миналата година. Почти моментално той стана обект на множество публикации и коментари, дори на немалко критики. Имаше дори организиран протест, защото според някои той предвиждал увеличение на полицейските правомощия и забраната за гражданските протести. Разбра се, че нито едното е вярно, нито другото. Но на фона на тази гражданска и медийна активност твърдението, че законопроектът се приема без обществен дебат и консултации, е спекулативно и несериозно. По време на обсъжданията, предизвикани от проекта, бяха повдигнати много въпроси. Някои от тях засягат принципните постулати на новия закон и трябва да бъдат обсъдени още сега на първо четене. Други се отнасят до конкретни разпоредби и ще бъдат разгледани в рамките на законодателната процедура заедно с множеството становища и предложения, които постъпиха в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Но първият голям въпрос е: необходим ли е нов Закон за МВР? Съгласно чл. 11 от Закона за нормативните актове отменяне на закон и неговото заменяне с нов, който се отнася към същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Именно необходимостта от промени от такъв характер е изтъкната на първо място в мотивите на вносителите на законопроекта. Пак от мотивите става ясно, че новият закон има двояка цел. От една страна, той трябва да възстанови систематиката и цялостната структура на действащия Закон за МВР, която е нарушена от многобройните промени от 2006 г. насам. Наистина не можем да не отчетем, че след повече от 30 изменения и допълнения, законът отдавна е загубил своята хомогенност.

Реформи от такъв мащаб не могат да не предизвикат нужда от предефиниране на целите и преструктуриране на ведомството. Сами по себе си това са многобройни и важни промени по смисъла на Закона за нормативните актове. Освен че е предизвикан от направените многобройни изменения на Закона за МВР, проектът на нов закон е и продължение на започната през 2013 г. реформа в сектор „Сигурност”. Това е втората му голяма цел, а именно: да осигури условията за по-ефективно управление и за оптимизиране на работата на структурите на МВР. И наистина след водената от правителството на ГЕРБ политика на концентрация на власт в МВР, характеризираща се със създаването на мегадирекции и обезличаването на професионалното за сметка на политическото ръководство, ведомството имаше нужда от радикална промяна. Това бе и основната причина подготовката на нов законопроект да бъде изведена като основен приоритет в рамките на правителствената програма „Държавност, развитие, справедливост”. От обстойния преглед на законопроекта е видно, че предложените нови разпоредби са в унисон с декларираните цели. Въведена е нова систематика, като различните дейности на министерството са дефинирани в отделни раздели на закона. Значително е променена структурата на ведомството и съществено се изменя законовата уредба на държавната служба в него. Новата философия на законопроекта си проличава още в първите разпоредби, третиращи общите положения. В чл. 3, определящ принципите, въз основа на които се осъществява дейността на МВР, са изчезнали думите „йерархия”, „централизъм”, „конспиративност”. Въведени са принципите на отчетност, безпристрастност, защита на информацията и източниците и, както и на служителите, при и по повод изпълнение на служебните задължения. Колкото до правомощията, всъщност можем да обобщим въпроса въпроса за правомощията по новия Закон за МВР така: тези на министъра са ограничени, тези на главния секретар – увеличени, а тези на служителите остават същите. Член 33 изчерпателно изброява правомощията на министъра на вътрешните работи, докато чл. 36, ал. 2, т. 1 натоварва главния секретар с прякото ръководство при планирането, организирането и контрола на основните дейности на МВР. В сравнение със сега действащия закон, правомощията на министъра са ограничени в няколко посоки, но може би най-показателно за новата политика на разграничение на професионалното от политическото ръководство е, че директорите на главните дирекции, на областните дирекции и на специализирания отряд за борба с тероризма ще са вече на пряко подчинение единствено на главния секретар. Досега те можеха да бъдат командвани и от министъра, което му даваше възможност да изземва функциите на главния секретар по свое усмотрение. Предвидено е главният секретар да се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, а не както досега – с указ на Президента. Сегашната ситуация, при която Президентът назначава висшата професионална ръководна длъжност на МВР, не е удачна, тъй като не отговаря на елементарните принципи на политическата отговорност. Не Президентът, а министърът, съответно Министерският съвет са отговорни за действията на Министерството на вътрешните работи. Те носят отговорност за дейността на главния секретар и затова е нормално те да избират кой е най-подходящ за тази длъжност. Това е и една от най-ярките цели на законопроекта, а именно ясно да се разграничат отговорностите. Професионалните задължения лежат върху раменете на главния секретар, а политическата отговорност е изцяло на изпълнителната власт, без тя да може да се прикрива зад напълно формалната намеса на Президента. Още повече, че за първи път в МВР се се предвиждат гаранции срещу политизиране на най-висшата професионална длъжност. Въведено е изискване за минимален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред от 7 години, от които поне една трета на ръководна длъжност, но най-вече за първи път е определен мандат от 5 години. Изчерпателно са изброени хипотезите, даващи възможност за предсрочно прекратяване на правомощията на главния секретар. Така длъжността „главен секретар” се отделя във възможно най-високата степен в сферата на политическо влияние, включително от това на органа по назначение. Правомощията на полицейските органи незаслужено предизвикаха разпалени коментари по време на общественото обсъждане на законопроекта. Вследствие на проведените дебати и изразените позиции стана пределно ясно, че новият закон не предвижда промяна в това отношение, а стъпва върху вече утвърдената през годините практика, отразявана последователно във всички закони за МВР досега. Това важи в еднаква степен за правомощията по установяване на самоличността, за идентификацията на определени лица, за задържане, за проверки или за използването на сила, където основният стандарт остава изискването за абсолютна необходимост. Законопроектът е изготвен с активното участие на полицейските синдикати и това е видно от разпоредбите на Част трета „Държавна служба в МВР”. Дългогодишни синдикални искания са удовлетворени с новия Закон за МВР. Ето и най-важните сред тях. Въвежда се задължително допълнително възнаграждение за нощен труд от 22,00 до 6,00 ч. и за времето на разположение. Увеличават се с 0,2 пункта коефициентите спрямо базата за увеличение на месечното възнаграждение както на държавните служители, така и на лицата, работещи по трудово правоотношение. Максималният брой часове извънреден труд се увеличава от 200 на 280 часа годишно и от 50 на 70 часа на отчетен период за работещите на смени. Извънредният труд се заплаща 50% увеличение върху основното месечно възнаграждение. Въведени са допълнителни разпоредби, гарантиращи правата на жените – държавни служители в МВР, в това число на бременните и ползващи отпуск поради бременност и раждане. Предвидени са допълнителни гаранции в рамките на дисциплинарното производство, защитаващи служителя от неправомерно наказание при уволнение. В същия ред на мисли с цел да се ограничат възможностите за саморазправа на началниците с неудобни служители – чл. 164, ал. 3, който предвижда, че в случай на преназначаване на служител, заемащ изпълнителска или по-висока длъжност, не може да му бъде отредена младша изпълнителска длъжност. Развитието в професионалната кариера се осъществява въз основа на оценка на професионалната дейност, а не както досега – след задължителен конкурс. Оценката включва преценка на компетентност и принос за постигане на целите. Много ясно обаче трябва да се заяви, че конкурсното начало е запазено като принцип при първоначалното постъпване на работа. При придобиване на право на пенсия пенсионирането ще става по инициатива на служителя. Отпада възможността на органа по назначението да прекрати правоотношенията със служител, придобил право на пенсия, по свое усмотрение. Отпадат категориите труд. Трудът на държавните служители при пенсиониране се зачита за първа категория. Признава се правото на почивка в работния ден, междудневна почивка и почивка в празнични дни. При изпълнение на служебните си задължения служителите на МВР ще пътуват безплатно с обществения градски транспорт. Редно е обаче да се отбележи, че по време на приемането на законопроекта във Вътрешната комисия бяха отправени и някои основателни, струва ми се, критики към предвидената възможност служители на МВР да развиват и друга дейност. В много отношения законът предвижда, и с право, привилегировано отношение към служителите на МВР спрямо останалите държавни служители. Една от причините за тези привилегии е лишаването им от някои права, на първо място сред които са ограниченията, на които те са подложени в политически и в социално-икономически план. Спецификата на службата в МВР прави изискванията за независимост и пълна отдаденост задължително условие за успешната работа на полицейските органи, поради което принципът за несъвместимост с други професионални дейности не следва да търпи изключение. Като цяло обаче законопроектът е необходимо продължение на започналата реформа в сектора. Той ще позволи по-ефективно разпределение и управление на полицейските сили и ще засили мотивацията на служителите. Въвежда се нов управленски модел, в който министърът на вътрешните работи ще определя политиката на ведомството и ще следи за нейното изпълнение, без излишно да се намесва в конкретните оперативни разработки. От своя страна, главният секретар ще носи професионалната си отговорност, защитен чрез своя мандат

Позволете ми да Ви представя позицията на Парламентарната група на Движението за права и свободи по разглеждания законопроект. Всъщност, уважаеми колеги, Законът за МВР, който днес обсъждаме, е един от най-важните закони в сферата на сигурността. Проектът бе очакван от всички – от нас, от гражданите на тази страна, от служителите в министерството и интересът към него е съвсем основателен. Разбира се, всеки проект си има противници и поддръжници, но ние трябва да намерим нужните отговори на тези въпроси и в днешния дебат, и в предложенията между първо и второ четене, които ще бъдат направени. Може би на първо място трябва да си отговорим: необходим ли е нов закон, или са достатъчни поправки в стария? Вече се чуха и двете страни по този въпрос. Според нас приемането на нов закон е наложително по няколко причини. от многобройните – около 12, съществени поправки, които бяха направени на стария закон, които промениха значително същността на закона. Второ, от изваждането от състава на МВР на основни структури. Както Ви е известно, колеги, през 2008 г. бяха извадени Национална служба „Сигурност” и дирекция „Защита на средствата за връзка”. През 2013 г. бе извадена Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и специализирана дирекция „Оперативно-технически операции”, което наруши съществено организационно-функционалния модел на Министерството на вътрешните работи. Трето, имаше необходимост от промяна на философията на изготвяне на този устройствен закон. Както е известно, всеки подобен закон се подчинява на определени принципи, които се използват при изготвянето му, и проектът на Закон за Министерството на вътрешните работи изпълнява съществено тази му функция. Новият проект, на първо място, разграничава функциите на политическото и професионалното ръководство, като министърът и неговият кабинет ще отговарят за политиката, изпълнението на бюджета и логистиката в министерството, а оперативната работа и управлението на структурите на четирите главни дирекции ще са от компетенциите на главния секретар. Проектът променя структурата и функциите на основните звена и насочва техните усилия основно срещу общата криминална и битова престъпност и организираната престъпност, като се дава акцент на оперативно-издирвателната и охранителна дейност и решително съкращаване на администрацията. Проектозаконът прави промяна и на сегашния, отречен от практиката, испански модел, който не се ползва, колеги, вече и в Испания – за кариерното развитие на служителите. Подобряват се и условията на труд, в голяма степен се гарантират основните права на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение. За повишаване ефективността на тази дейност, за отговаряне на съвременните тенденции при взаимодействията на службите за сигурност и обществен ред и стратегията на държавата към интеграция с Европа е необходимо изясняване на стратегията за национална сигурност и нейното нормативно регулиране, което като начало ще бъде заложено в новия Закон за управление на системата за защита на националната сигурност, който предстои да бъде обсъден в Проектът променя структурата и функционалните характеристики на отделни звена от министерството с цел по-точно дефиниране на тяхното място и задачи, в тази връзка и при положение че главният секретар на Министерството на вътрешните работи се назначава от Министерския съвет, а не с указ на Президента, което е наложително поради девоенизацията на системата. Въвежда се и мандатност на тази длъжност, което е движение напред. Адмирации заслужава социалната политика на Министерството на вътрешните работи, заложена в проекта. Това е важна крачка към поставянето на всички силови структури към единна социална основа, за да се избегне противопоставянето например на армията и полицията. Така например предвиденото увеличение на основните заплати може да стане от началото на следващата година, когато се приемат и поправките в Закона за отбраната и въоръжените сили в тази област, за да не се отрази на бюджета за 2014 г. Министърът има достатъчно възможности сам да реши какво увеличение може да даде на подчинените си. Какво би следвало да се направи за подобряване на проекта, уважаеми колеги, за да отговаря на всички изисквания? На първо място, да се предвиди издаването на Правилник за прилагане на закона, за да се избегнат многото поднормативни актове, които ще се наложи да издава министърът на вътрешните работи, и уеднаквяване на вида на тези актове. На второ място, да се обърне внимание на защита на гражданите и организациите, които съдействат на органите на МВР при изпълнение на професионалните им задължения, защото те стават уязвими от престъпни деяния. Това според нас може да стане още в чл. 4 на законопроекта, където да се въведе втора алинея, задължаваща Министерството на вътрешните работи да осигури защитата на тези принудени от обстоятелствата да съдействат на органите му с разрешени от закона средства. На трето място, да се определи нивото на компетентност и вмешателство на структурите на МВР при нарушения и престъпления към националната сигурност, за да се избегне противоборството между тях и Държавна агенция „Национална сигурност” и останалите служби. Това може да стане с приемането на новия Закон за управление на защитата на националната сигурност или с Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи. В заключение, уважаеми колеги народни представители, искам да Ви заявя, че Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи на първо четене предложения Законопроект за Министерството на вътрешните работи. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Колеги, има ли желаещи да направят реплики на народния представител Янко Янков? Няма. Има думата господин Веселин Вучков.

изчетените становища, както и изказванията на колегите народни представители от другите парламентарни групи, все пак не мога да не започна с една фундаментална критика че липсваха каквито и да били сериозни, достъпни обществени обсъждания! Мисля, че това е много сериозно отстъпление изобщо на настоящото управляващо мнозинство. Не е необходимо тук да се хвалим какво сме правили преди, но никога не сме допускали да правим промени в законите и по деликатни теми, включително разпечатки, специални разузнавателни средства, промени в Закона за МВР, без преди това да направим подробни и достъпни обществени обсъждания. За съжаление, точно по повод Закона за МВР такива липсваха. Това, че формално на страницата на МВР са поставени някакви текстове или нов проектозакон, изобщо не изчерпва съдържанието на понятието „обществено обсъждане”. Трябваше да бъде направено подробно обществено обсъждане, да се поканят бивши ръководители на системата за сигурност – не само на политическо, но и на професионално ниво, защото не съм чул досега нито един бивш ръководител! Оставете времето на управлението на ГЕРБ. Професионален ръководител, политически ръководител отпреди 2009 г., който да одобри промяната в Закона за МВР от миналата година, с която БОП беше изведена от МВР и пришита изкуствено към ДАНС! Нито един! Дори някои представители на ръководството на БСП има сред критиците на тази промяна! Това го споменавам, защото наистина е необходимо да се направят подробни обществени обсъждания, за да убедим обществото, и най-вече гражданите, които ще търпят тези промени върху себе си, и да покачим доверието към промените, които се предлагат. В това отношение наистина критиката винаги ще бъде непоколебима, защото тя се случва не само по повод Закона за МВР – нещо подобно се случи примерно и с новия Наказателен кодекс, който изглежда и до края на тази година няма да бъде приет. Тук само ще спомена разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове, която изисква, че при изработването на нормативния акт се спазват следните принципи: обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Струва ми се, че поне три от тези изисквания не бяха налице. На следващо място – уважаеми колеги, защо е необходимо да приемаме нов Закон за МВР? Слушах внимателно докладите, както и изказванията. Не смятам, че има убедителни мотиви по отношение на това. Направете си труда и ще забележите, че новият закон, който ни се предлага, съдържа между 85 и 90% от старите текстове! Необходимо ли е, за да въведем някаква нова идея, да приемаме нов закон? Можете ли да си представите само подзаконовата нормативна база колко обширна е? Аз изброих над 20 подзаконови нормативни актове, които едва ли ще имате възможност в едномесечен, двумесечен срок да приемете! Убеден съм, че няма да стане. Няма да има правилник – спомена се преди малко. Да, но има много други подзаконови актове, които трябва да бъдат приети! Изобщо според мен не се изпълняват отново изисквания на Закона за нормативните актове, за да се убеди обществото от законодателя, че има нужда от нов закон! Както спомена и господин Мерджанов, ако не се лъжа, преди малко – чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове: „Отмяната на закон и замяната му с нов се допуска, само ако промените са многобройни и важни” – две кумулативни условия! Тук неколкократно се спомена, че имало 12 промени в действащия закон или 17 – това не е толкова важно. Нито са многобройни тези промени, които досега са направени, нито пък това, което се предлага, е нещо много важно! Напротив, след малко ще се спра по новите моменти и ще видите, че по отношение на тях по-скоро възниква напрежение, отколкото някакво удовлетворение! Ще напомня едно решение на Конституционния съд – № 14 от 2001 г.! Цитирам: „Нов закон може да бъде приет при налични промени в принципите, философията и духа на новия закон”! Нито принципите са нови, нито философията е нова, нито духът! Искам да напомня, уважаеми колеги – действащият Закон за МВР е от 1 май 2006 г.! Много малко време е изминало, за да убедим някого, че трябва да приемаме нов закон. Това е един огромен недостатък, при това според мен вече се проявява не само от хора, които не са юристи! Трябва да спрем подобна порочна практика. Когато не можем да предложим нещо сериозно като реформа, изведнъж измисляме нов закон, зад което много често се прикрива някаква реформаторска анемия, реформаторско безсилие. Мисля, че изобщо не трябва да стимулираме подобна практика! Тези промени, които се предлагат, спокойно могат да станат с някакъв изменителен закон на действащия Закон за МВР. година беше съвсем скоро, извинявайте! Отново същото управляващо мнозинство – тройната коалиция, тогава си прие действащия Закон за МВР! Сега не искам да отварям темата за това, че през 2008 г. се направиха две нови реформи в рамките на същия Парламент, Парламент, при това коренно противоположни и по отношение на МВР, и по отношение на новосъздадената ДАНС! Но това е съвсем друга тема. Същите критики мога да отправя и по отношение на новия Наказателен кодекс, и по отношение на новия Изборен кодекс, но да не се отклоняваме от темата. Предлага ни се с новия закон нещо съвършено ново. Не знам дали трябва да влагам ирония в това или не, но примерно начинът на назначаване на висшата професионална фигура – главния секретар, досега ставаше с указ на президента, по предложение на Министерския съвет, новото е – по предложение на министъра, от правителството. Според мен това е абсолютно неудачно решение. Министър Йовчев се опита на Комисия по вътрешна сигурност да ни убеди, че това е ново, правилно решение. Съжалявам. Според мен аргументите, които изложи той и които тук изложи господин Мерджанов, са абсолютно неубедителни. Според мен е много добра наложилата се 20 и няколко годишна традиция – да има баланс между властите и институциите, едно балансиращо взаимодействие, когато се назначават висши професионални фигури в сферата на сигурността. Това се отнасяше и за председателя на ДАНС, това се отнася и за главния секретар на МВР, и за шефовете на военното, на цивилното разузнаване и на НСО. Абсолютно неубедителен е мотивът, който министър Йовчев неколкократно сподели: тъй като има девоенизирано МВР, няма нужда президентът да назначава висшата професионална фигура. Това е несериозно. Това назначаване, според мен, не е продиктувано от тази логика, а от съвсем друга – за да има едно балансиращо взаимодействие между изпълнителна и президентска власт. Защото това – новото, което ни се предлага, повтаря ситуацията с председателя на ДАНС, от 14 юни миналата година. Едно и също политическо мнозинство просто ще си подава топката – Министерският съвет ще предложи на Народното събрание и то ще избере, примерно, новия председател на ДАНС, или министърът на вътрешните работи ще предложи на Министерския съвет и ще имаме нов главен секретар. Ролята на президента тук е много важна. Просто не бива да се водим само от неговото име, за да отнемаме правомощия. Аз съм убеден, че това е една целенасочена политика. Започва се с ДАНС, продължава се с главния секретар на МВР, ще продължи с шефовете на НСО, на Военното разузнавате и на Не искам да соча други аргументи. Президентът може да назначава членове на ЦИК, членове примерно на Комисията за защита от дискриминация. Те да не би да имат висши военни чинове? Тогава да отнемем и тези правомощия на Президента. Съвсем друг е смисълът, според мен. И най-важното е, че 20 годишната практика показа, че той е работещ, без значение кой ръководи изпълнителната, парламентарната власт или президентската. Освен това е заложен много нисък праг за професионален опит на главния секретар – само седем години. Според мен това е абсолютно неубедително. Искам да се спра на временните ограничения по чл. 63, които са правомощия на министъра: в изпълнение на дейностите по този закон министърът на вътрешните работи по предложение на съответни ръководители издава писмени заповеди за въвеждане на временни ограничения за извършване на дейности, ако те, по общото понятие, застрашават националната сигурност или обществения ред: за предотвратяване извършване на престъпления, нарушение на обществения ред, безредици, при непосредствена опасност от възникването на такива безредици. Наистина такива правомощия има и в действащия закон. Това е вярно. И то много отдавна. Може би е дошло времето наистина да се замислим дали е необходимо изобщо да има такива правомощия в Закона за МВР, защото досега такива правомощия не са ползвани от министъра, доколкото ми е известно. Тук обаче има нещо много важно досега това беше правомощие на министъра в Главата „Превантивни дейности”, а сега е вложено в Раздела „Полицейски правомощия”. Моля Ви, махнете го от там, поне вносителите или тези, които подкрепят законопроекта. Не може министърът да извършва полицейски правомощия. Ако ще запазим тези правомощия, отново да ги върнем в Главата „Превантивни дейности”. Просто тук те нямат място. По отношение разделянето на Главна дирекция „Национална полиция” на две – охранителна и криминална. Това е отново връщане назад. От 1 юли 2012 г. ние направихме това обединение, иначе съществуват две отделни изкуствени шапки – охранителна и криминална, и България не може да има структура, която да символизира Националната полиция. Защо е необходимо пак да разрояваме администрацията – отделни деловодства, отделни секретарки, отделни служебни коли? Това обединение, което ние извършихме на 1 юли 2012 г., господин заместник-министър, беше направено по искане на служителите, на ръководителите на областни дирекции, защото получаваха разнопосочни сигнали – едни от охранителна, едни от криминална полиция. Изобщо не мога да разбера каква е логиката. Не чух сериозни аргументи. Обяснете ги, моля Ви. Обърнете внимание, колеги, че се въвеждат така наречените „извънщатни сътрудници”, многократно рекламирани през последния месец, сякаш липсата на извънщатни сътрудници на полицията беше големият проблем досега и заради това не можем да овладеем битовата престъпност. Също смятам, че има абсолютно неубедителни аргументи, и то дори няма аргументи. Изрично Изрично е казано в проекта, който ни се предлага, че правомощията, редът за функционирането на тези извънщатни сътрудници ще се регламентират с наредба на министъра. Аз все пак искам да задам въпрос: с какво ще се занимават тези извънщатни сътрудници? Как ще бъдат подбрани, какви правомощия ще имат? Недопустимо е техните правомощия и статут да се регламентират с подзаконов нормативен акт. Ще Ви прочета чл. 3, ал. 1 от Закона за нормативните актове: законът е нормативен акт, който урежда първични обществени отношения, които се поддават на трайна уредба според предмета или субектите. Подзаконовият акт може да регулира само други обществени отношения. Тези неясни извънщатни сътрудници според мен само ще предизвикат по-голямо напрежение, отколкото да внесат някакво успокоение. Беше споменато в няколко интервюта, че те ще бъдат подбрани измежду членовете на ловните дружинки, бивши военни, бивши полицаи, които по принцип да имат оръжие, но пък няма да имат право да употребяват оръжие, те няма да осъществяват полицейски правомощия. Какво ще правят тогава? Просто ще обикалят населените места с оръжие, запасано на кръста, но няма да имат право да го употребяват? Искам просто и ясно да отговорите, господин заместник-министър, на този въпрос: с какво ще се занимават тези извънщатни сътрудници? Защото напреженията, които могат да създадат, прогнозирам го това, могат да бъдат огромни сред населението, особено в провинцията. На следващо място, посяга се на конкурсното начало, което сега е всеобщо в Закона за МВР – и за постъпване на работа, и за растеж в кариерата. Наистина в МВР няма нито един назначен държавен служител или израснал в кариера от 2006 г. насам без конкурс. И, според мен, това е едно добро постижение, а сега се предлага растежът в кариерата да бъде обусловен не от конкурс, а от една оценка на професионалната дейност, което е абсолютно нелогично отстъпление и се отваря една широка врата за връзкарство, наистина. Извинявайте за тази дума, която може би не трябва да се употребява от тази висока трибуна. Ако има проблем с конкурсите и са много тромави, тогава ги променете като процедура, но не се отказвайте от конкурсното начало. Това е отстъпление от един принцип, който е завоюван. Ами това, че се разрешава друга търговска дейност и втора или трета работа на пожарникари и полицаи? Наистина имам усещането, че от това предложение ще има отстъпление. И това, което каза господин Мерджанов, според мен вдъхва някакъв оптимизъм, защото това наистина ще внесе, уважаеми колеги, невъобразим хаос в системата на МВР. Подобен горчив опит имаме – няколко месеца, 1993-1994 г. такъв експеримент е направен и тъй като хаосът става огромен, след шест месеца се отказваме от него. Защо? Ами, защото такова е съдържанието на пожарникарската, на полицейската, изобщо на работата в МВР, че неминуемо тя се докосва до необходимостта да има конфликт на интереси, ако работиш нещо друго или осъществяваш търговска дейност. С какво се занимава МВР най-вече? С контролна дейност – и по линия на пожари, с КАТ и какво ли още не, разследване на престъпления, оперативна дейност. Няма как, същината на нещата изисква у теб да има страх понякога, облечен, разбира се, в някакви законови норми и няма как да не се стигне до евентуален конфликт на интереси. Откажете се от тази идея. Тя е много опасна. Да не говоря за това, че не можеш да работиш втора и трета работа или да си гониш търговската дейност и изведнъж да се наложи да се явиш на работа и да кажеш: не мога, защото имам друга работа и съм при другия си работодател. Изобщо нещата, според мен, са съвършено необмислени. Това, че синдикатите го искат, не е достатъчен аргумент. Ние трябва да мислим като цяло за системата и най-вече за сигурността на всички граждани, които ползват услуги от МВР. Тук се спомена, особено от госпожа Нинова, социални придобивки. Добре, за първи път се въвежда отчитане и заплащане на нощен труд, временно разположение, работа в почивни и празнични дни. Новото, което се предлага сега, е всички работещи по трудово правоотношение да пътуват безплатно в градския транспорт. Досега това беше една привилегия, ако мога така да се изразя, само за държавните служители. Тук обаче има един друг, много важен проблем. Във Вътрешната комисия получихме писмо от министър Чобанов – министърът на финансите. Ето го писмото в което казва, че ние допълнителни средства за това няма да осигурим. Той го спомена това, между другото, при дебатите по Закона за бюджета. Все пак никой не представи разчети – какво означава тази промяна. Да, ние нямаме нищо против. Нека това да се направи, но според мен не става дума дори за десетки милиони, за много повече става дума. Така че, като няма пари, как ще осъществим тази реформа? За извънредния труд – увеличавал се извънредният труд. Ами, това не трябва да се одобрява. Извънредният труд е нещо извънредно, той трябва да се ограничава, колеги. Не искам да Ви споменавам примери само през последните шест месеца. Може да попитате полицаите, които са отвън – не 70, имат по 300 часа извънреден труд за последните месеци и той не е изплатен. от КБ.) Ние трябва да ограничаваме извънредния труд, а не да го стимулираме, защото той е нещо извънредно. Това става по други начини (шум и реплики от КБ), като например назначаване на повече служители, защото разходите за извънреден труд наистина са огромни – те са между 20-30 млн. лв. годишно, и по-добре да назначим нови хора, вместо да мъчим тези, които сега са на работа.

Не е необходим нов Закон за МВР, уважаеми колеги. Необходимо е да се направят четирите закона, които да регламентират сферата за сигурността, рамковия устройствен закон, другите три закона и паралелно с тях, разбира се, да се предложат промени в Закона за ДАНС и в Закона за МВР. По тази причина няма да подкрепя предложения законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков. Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Вучков? Няма. Давам думата за изказване на народния представител Димитър Дъбов. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, предложеният от Министерския съвет Законопроект за Министерството на вътрешните работи има своите положителни характеристики. В него добро впечатление правят няколко неща: Първо, законът е концентриран израз на нашето, европейското и световното законодателство за управление и функциониране на сектора „Сигурност и обществен ред”. Законът е адекватен с реалните исторически – както сегашните, така и бъдещите, дадености в обществото, държавата, институцията и международните отношения. На второ място, предложеният проект е добър, защото е в синхрон с философията, идеите, принципите, правилата и нормите от Конституцията на Република България и законодателството по линия на защита на националната и гражданската сигурност, обезпечаването на икономическата, енергийната и екологичната сигурност. В оптимална релация са дейностите за опазване на живота, здравето, правата, свободите, спокойствието и собствеността на българските граждани и регулирането на обществения ред, управлението при кризи, осъществяването на спасителни и възстановителни работи. Трето, безспорно положително качество на обсъждания закон е високо професионалната система за логистика на вътрешната сигурност и обществения ред. Запазват се и се усъвършенстват добрите практики по подбора, обучението, разстановката и развитието на човешките ресурси. Предлагат се рационални системи и форми за управление на финансовия, материално-техническия и човешкия ресурс в Министерството на вътрешните работи. Фаворизира се социалната политика в министерството и нейната конкретна практико-приложна реализация през всичките фази и етапи на развитието и разстановката на служителите във Вътрешното министерство. Четвърто, съществено предимство на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи е детайлното дефиниране на оперативно-издирвателните работи като цели, основания, способности и методи. Въвежда се нов чл. 64, с който се регламентира дейността на извънщатните доброволни сътрудници на полицията. Всеизвестно е, че секретните сътрудници в полицията и службите за сигурност са най-ефективният източник на достоверна и навременна информация. Пето, предимство на законопроекта е и голямото внимание към служебния, професионалния и социалния статус на служителите на МВР. Променя се чл. 245, ал. 2 от предишния закон, с който се премахва възможността за освобождаване, особено на ръководни служители, по решение на министъра, преди да навършат 60 години. Шесто, ново, с ясна ориентация към бъдещата децентрализация на силите и средствата за обществения ред са регламентираните в чл. 95 задачи, организация, статут, ръководство и управление на звената „Общинска полиция”. Може би това са едни от магистралните пътища за противодействие на така наречената „битова” или „конвенционална престъпност”, която досега беше оставена на самотек. Тази престъпност не се ражда за една нощ. Тя е много тежко и трудно лечимо наследство от миналото. Седмо, законопроектът е сериозна крачка напред към правилната посока, и най-вече като общо положение, като основни дейности, които са описани, устройство и управление, органи и правомощия, държавна служба в МВР, синдикална дейност в МВР, административна принуда и така Поради тези безспорни предимства на обсъждания Законопроект за Министерството на вътрешните работи той има нашата подкрепа. Предлагаме и нашата добронамерена помощ за отстраняване на някои несъществени грешки и неточности в текста.

искам да започна с няколко думи за необходимостта от приемане на нов Закон за МВР. Този Закон за МВР е от вида на устройствено-функционалните закони, които изчерпателно трябва да уредят устройството и управлението на министерството, основните принципи, основните дейности, структурите, съществуващи в тази система, правомощията на ръководството и на органите на отделните структури, както и статута на служителите. Това, което наблюдаваме в момента, е липса на множество основни структури. За да има стабилност и сигурност в този законопроект, за да има стабилност и сигурност при осъществяване на функциите и на правомощията на органите, следва поне основните структурни звена да са законово регламентирани, а не, както стана ясно, в подзаконови нормативни актове, които може би, уважаеми дами и господа, няма да са на Министерския съвет, а сигурно ще бъдат и на самия министър на вътрешните работи. Ще се стигне дотам да се разруши граденият през годините стабилитет на отношенията както вътре в системата, така и на взаимодействието на системата с външни за нея субекти, а също така ще бъде разграден и постигнатият интегритет в структурно отношение, като се принизяват, забележете, функционално йерархически, съществуващи до момента, основни структурни звена. Каква беше реформата, предприета в началото на това правителство и на това Народно събрание? Това беше злощастната поправка „Пеевски” в Закона за ДАНС, с основни архитекти, които в момента не присъстват в тази зала, но всички знаете кои са те. Следващата стъпка е този законопроект, за който, за съжаление, трябва да кажем, че имаме опасения, че след приемането му трябва да се поставят въпросите: дали службите от системата на МВР ще си сътрудничат с аналогични чуждестранни структури от Европа и останалия свят; ще си сътрудничим ли с ОЛАФ по противодействието на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; дали българските документи за самоличност ще се издават от държавата, или тази дейност ще бъде прехвърлена на някоя българска или чуждестранна фирма; дали ще бъде разрушена много трудно изградената по настояване на Европа Система за спешни повиквания и реакция при бедствия и аварии? По този начин, уважаеми дами и господа, ръководството на МВР ще може във всеки един момент да решава важни въпроси, без да се допита до общественото мнение. Тези въпроси ще касаят основни дейности, извършвани в системата, място на определени структури в тази система, функции и правомощия на органите. Този подход е много опасен, защото така ще бъде пренебрегната тази публичност и прозрачност, която очакват както цялото българско общество, така и нашите партньори, предприеманите действия за реформите, които трябва да се извършат в сектора, и по никакъв начин няма да бъдат постигнати заложените в мотивите на законопроекта цели за по-ефективно управление на Министерството на вътрешните работи. Такъв подход би могъл да бъде възприет, само ако беше се тръгнало към приемане на един законопроект за уредбата, забележете, на вътрешната сигурност и обществения ред, а не нов закон от устройствено-функционален тип. Между другото, уважаеми дами и господа, вчера приехме на второ гласуване Законопроект за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство. Там нямаше множество съществени изменения. Там бе променен целият закон. Бе променена философията му, бе променено мястото на структурата, която осъществява защита на тези лица. Бе прехвърлена от изпълнителната в съдебната власт. Имаше ли нужда от такъв подход при този закон, та всъщност да наблюдавам при така наречения Закон за МВР този подход? Между другото, средно на 7-8 години има промяна в Закона за МВР.

Промяната в структурата на този законопроект обаче, от една страна, има за цел да посочи необходимостта от приемането на такъв нормативен акт. За съжаление обаче това не е аргумент, който може да бъде възприет. И това стана ясно от примерите, които дадох преди малко. Няма да говоря за изключително тревожната тенденция за нарушаване на баланса при назначаването на висшите професионални фигури в сектора „Сигурност”. Разбира се, това се прави под благовиден предлог, но на всички е ясно за какво става дума. Искам да обърна внимание, че в този законопроект, уважаеми дами и господа, са залегнали правомощия на главния секретар, които ще доведат само до едно единствено нещо – превръщането му в част от политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи. Не мисля, че това е подход, който трябва да бъде подкрепен. Особено искам да обърна внимание на това, което се предлага. Няма как главният секретар в тази система да изпълнява функции на останалите главни секретари в останалите министерства и ведомства, уважаеми дами и господа! Винаги е имало сериозна разлика и сериозни специфики в правомощията, които има този висш професионален служител в системата на МВР. По отношение на правомощията на полицейските органи. Чухме заявление от страна на министъра на вътрешните работи, че 20 години няма никаква промяна в тези правомощия. Уважаеми дами и господа, това въобще не е така.

бяха измененията в действащия Закон за Министерството на вътрешните работи, при които се въведе стандартът „абсолютна необходимост”, предвиден в множество решения, включително и пилотни решения на Европейския съд по правата на човека. Слава Богу, тези разпоредби са останали в действащия законопроект, но тук трябва да се постави въпросът, уважаеми дами и господа, защо няма аналогични текстове и в Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”?! Обещавам Ви, че ние от Парламентарната група на ГЕРБ ще внесем такива предложения – именно за промени в Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”. Искам съвсем кратко да се спра по отношение на това, че липсват основни дейности, които в момента Министерството на вътрешните работи извършва. Уважаеми дами и господа, ако това залегне в подзаконови нормативни актове, при положение че стана ясно, че няма да има правилник за прилагане на закона, аз ще се обърна към вносителите да обяснят какъв е бил аргументът да се наруши тази дългогодишна традиция – към този закон да няма правилник за прилагането му. Нека все пак като ще подкрепите този законопроект, някои от дейностите да бъдат разписани в този правилник. Не може основни дейности да не фигурират в закона! Нека да мислим в перспектива, нека да гледаме по-далеч от носа си. Ако мислим да векуваме в управлението – е един въпрос, съвсем различен е въпросътq ако искаме да погледнем в перспектива и наистина да създадем стабилитет в отношенията. В заключение, уважаеми дами и господа, искам да се обърна особено към някои от представителите в тази пленарна зала – помислете има ли нужда от такъв изцяло нов закон. Предполагам, че ще го подкрепите. Въпреки това моят призив е поне между първо и второ гласуване тези бележки, които дадохме в тази дискусия, да бъдат внимателно обсъдени, а защо не да бъде приета поне една малка част от тях?!

към изказването на народния представител Ципов? Няма. Други изказвания? Заповядайте, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С приемането на новия Закон за Министерството на вътрешните работи пазителите на реда ще бъдат по-високо платени. Определящо основно възнаграждение за най-малките длъжности ще се утвърждава ежегодно с бюджета, като месечната сума се увеличава с коефициент не по-малко от 1,2.

10-15%. Заплащането се качва за офицери от 70 до 80 лв. и за сержанти от 50 до 60 лв. С новия Закон за МВР допълнителното възнаграждение за стаж и така нататък не само се запазва, но стига в рамките от 50 до 300 лв. Но броят се увеличава с още три акцента: ще се плаща вече за нощен труд, ще има заплащане за разположение, ще има заплащане за заетост в почивни и празнични дни, което до този етап не беше изпълнявано.

Той ще се плаща с 50% увеличение върху основната заплата и не може да надвишава 280 часа. В досега действащите нормативни актове плащането беше до 50 часа и всички други компенсации се извършваха от ръководството на съответните служби, както преценеше за по-целесъобразно това ръководство.

МВР. С приемането на новия закон няма да има местене и пенсиониране насила. Ще има по-голяма сигурност. В новия закон ще има поправки срещу шефския произвол. Зачертава се възможността служителите да бъдат премествани

е растеж в кариерата. Именно тук, с приемането на новия закон – дай Боже да стане още днес, на първо четене – отпадат конкурсите при израстване в полицейската йерархия. Запазва се единствено само конкурсното начало при назначаването. В много полицейски управления, в много ОДП-та много колеги бяха потискани от ръководството на органите на вътрешните работи. Бяха повишавани единствено угодни служители на съответните ведомства. С С тези промени ще се даде приоритет на оценката на служителите за тяхната компетентност, за приноса им за награди и наказания. Естествено, принципите ще бъдат атестациите, които ще бъдат задължителни и които ще се изготвят от преките ръководители. Аз вярвам, че новият закон ще бъде приет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Андреев. Колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Андреев?

Заповядайте, госпожо Нинова.

и социалните придобивки, които се предлагат в Закона за МВР. Изненадана съм, че и това оспорвате, колеги от ГЕРБ. Колегите ми от Коалиция за България изредиха какви са новите социални придобивки и ги сравниха с тези, които досега са ползвали служителите на МВР. Вие оспорвате финансовата обезпеченост на тези социални придобивки. Аз противопоставям на Вашето мнение фактите, а те са: заплатите в системата на МВР са увеличени от вчера с 10%; влизат в сила от 1 януари и ще бъдат изплатени през месец март, със задна дата. Това се случва, без да се прави актуализация на бюджета на МВР, тоест средствата са осигурени от бюджета на МВР. По останалите социални придобивки: нощен труд, времето на разположение, извънреден труд, пътуването в градския транспорт и така нататък, в Комисията по труда и социалната политика направихме разговор откъде ще бъдат осигурени тези средства и колко ще струва.

Зададохме въпрос на заместник-министъра на МВР откъде ще се вземат тези пари и гарантирани ли са тези плащания? Отговорът може да го видите в стенограмата на комисията. Парите са осигурени чрез вътрешни резерви, вътрешни икономии, вътрешно разместване в сегашния на Министерството на вътрешните работи, не изискват допълнителен ресурс, не изискват актуализация на бюджета, така че от господин Чобанов не са и искани допълнителни средства за тези предложения. Имаме това уверение от заместник-министъра на вътрешните работи – има го стенографирано в работата на Комисията по труда и социалната политика. Така че, моля, виждам, че имаме различни виждания по съществото на работата на МВР, на мястото на службите и така нататък, но поне по социалната политика да бъдем единни. Няма аз да Ви убеждавам със собствени думи, ще цитирам синдикатите, които в моята комисия заявиха: „Това е най-социалният Закон за МВР, правен някога от съществуването на министерството досега.” Нека да оценим тези хора и да чуем поне техните думи, да загърбим противоречията си по отношение на социалните придобивки, защото те го заслужават. Вие най-добре знаете какъв е трудът им и как той трябва да се възнагради. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Има ли желаещи за реплики? Заповядайте, господин Вучков. Уважаема госпожо Нинова, аз не съм споменал, че няма да подкрепим точно тази част от промените. Просто зададох важен въпрос, който се съдържаше и в писмото на господин Чобанов – финансовия министър, който много сериозно намеква, че вероятно няма да има пари за тези социални компенсации. Между другото, не съм съгласен да употребяваме термина, който Вие употребихте – социални придобивки. Това са някакви нива на защита на служителите на МВР, това се отнася и за служителите на армията. Така че ако се стигне до второ гласуване, тази част вероятно ние ще подкрепим. Тревогата ни е, че няма пари. Съмнявам се да са 7-8-9 млн. лв. Мога да Ви кажа и искам тук заместник-министърът наистина да вземе отношение по този важен законопроект, поне някакво становище да изрази – важно е според нас – след като го няма министърът! Искам да Ви кажа, че само за държавни служители, госпожо Нинова, само за държавните служители годишно Министерството на финансите превежда директно към транспортните фирми между 10 и 15 млн. лв. за пътуване в градския транспорт – само за това. Така че тревогата ни наистина е основателна. По отношение на увеличените заплати от вчера. Да, наистина това е добре. Тези хора заслужават, особено на фона на огромния извънреден труд. Господин Мерджанов, 10% върху заплатата за длъжност е това,

Знаете ли какво направихме в рамките на нашия мандат? Това не го казвам като реплика към Вас, просто от уважение към истината. В рамките на три години и половина доходът на всеки служител на МВР,

Чрез месечния порцион за храна, който е дори безотчетен. Така че, моля да уважаваме обективните факти, а не да спекулираме с тях. Да, по отношение на много социални нива за защита ще имате нашата подкрепа. Много е важно обаче да осигурим финансов ресурс. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вучков. Има ли други желаещи за реплики? Няма желаещи. Желаете ли дуплика, госпожо Нинова? Заповядайте. Господин Вучков, наистина не обичам да се връщаме назад, но понеже Вие ме предизвиквате, връщайки се в предишния Парламент, да Ви припомня какво стана тогава. Вие не бяхте депутат, но аз бях член на Вътрешната комисия. И тогава с полицейските синдикати водихме тези разговори. Те идваха при нас като представители на опозицията с искания точно в сферата, която сега разглеждаме, и искания, които сега са удовлетворени – извънреден труд, нощен труд и така нататък. Не само че тогава не проявихте разбиране към този разговор, бившият вътрешен министър, тогавашният вътрешен министър оттук ме обвини, че тайно се срещам с полицейските синдикати и ми поиска обяснение къде и защо го правя. Мога да извадя тази стенограма. Ние не сме се срещали, за да събаряме държавата или правителството, а за да си говорим по отношение на техните социални искания. Това са стари искания, те бяха поставени още във Вашия мандат; не бяха изпълнени, вероятно защото не сте намерили тези средства, за които и сега говорим. Факт е, че сега се изпълняват. Смятате ли, че ще променим цял закон? Смятате ли, че ще се реши увеличение на заплати, и то със задна дата, ако за това няма пари?! Нали това ще предизвика много по-голямо напрежение в системата, отколкото, ако изобщо не ги пипаме и не ги увеличаваме. Да приемеш закон, да го обещаеш на хората, да го обявиш пред всички от трибуната и след това да не го изпълниш, просто да кажеш: „Няма пари”, е много по-голямо, как да кажа, неразбиране на проблемите на хората, отколкото да се изправиш и да кажеш: „Правим го за Вас, защото го заслужавате”. Благодаря. Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказвания по разглеждания законопроект? Заповядайте, господин Цветанов. Народният представител Цветан Цветанов за изказване. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че се гледа действително важен законопроект, свързан със сектора за сигурност. За пореден път във Вашето управление и във Вашето парламентарно мнозинство се предлагат промени в сектора за сигурност, които въобще не кореспондират с цялостната стратегия, която трябва да бъде в този важен сектор. Винаги когато управлява БСП, винаги иска да използва системата само и единствено за политически цели. Ще се аргументирам с хронологията на всичко, което се случи през 2005 г., когато беше приет законът по испанския модел и да Ви припомня, че проектът, който беше реализиран на Европейската комисия по Програма ФАР, беше точно, за да се създаде сектор за сигурност, който да съответства на европейските принципи и на европейските модели.

Всичко това се случи през 2005 г., когато спечелихте изборите и започнахте Вашето управление. Знаехте, че тогава трябваше да бъде елиминиран

Тогава Бойко Борисов като главен секретар на Министерството на вътрешните работи напусна системата на МВР и веднага беше запазена компетентността на главния секретар в същия обем, който беше регламентиран в тогавашния член 27 от Закона за МВР. Това, което обаче наблюдаваме днес, е без абсолютно никакъв дебат, без абсолютно никаква концепция Вие да предлагате един изцяло нов Закон за МВР. Това е нормално, защото искате отново да използвате системата само и единствено да обслужва политическите Ви интереси.

на сътрудничество, се пишеше, че реформата в полицията трябва да продължи – която доведе до интегритет на службите в системата на МВР. на МВР. Това, което се случи в системата на МВР, и това, което се случи със създаването тогава на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, уважаеми колеги, доведе от 2009 до 2012 г. до увеличаване на информационния обмен с Европол над 2 пъти и половина. И сега нека да бъдат искрени тези, които ходеха на посещения в Хага и се срещаха с директора на Европол, да видят какви са неговите тревоги в това, което направихте като реформа за последните 7-8 месеца. Информационният обмен вече е намалял два пъти, това, което направихте, е действително да закриете функциите в пълния обем на това министерство, което наистина имаше потенциал и възможност да противодейства на тежката организирана престъпност. Обаче и днес наблюдаваме това, че залагате несигурност в системата за сигурност, защото отсъстват възлови дирекции, които са регламентирани винаги в Закона за МВР. Сега искате те да бъдат регламентирани с Правилника за прилагането на Закона за МВР и си задаваме въпроса: кой реши това да се случи? Защо Дирекция „Български документи за самоличност” не фигурира в Закона за МВР? Защо не фигурира Дирекция АФКОС? Само да Ви кажа, че минаването на АФКОС от Министерството на финансите към Министерството на вътрешните работи повиши капацитета и доверието. Знаете, че по предложение на ОЛАФ въведохме административно разследване, което могат да правят

до края на 2012 г. средствата, които са постъпили в Министерството на вътрешните работи по европейски проекти, са в размер на над 470 млн. лв. Вие искате и това нещо също да унищожите и да не се възползваме от тази европейска солидарност! В момента предлагате законопроект, който дори самият Вие не сте чели.

точно тогава бяха приети и тези промени и точно тогава се съобразихме с искането на професионалистите в МВР и облякохме в законова форма промените, които бяха през 2010 г. Виждам, че тук е господин Нанков, който беше дългогодишен служител в Правната дирекция и участва винаги във всеки един законопроект. Що се касае до социалната част и до финансовите възможности – дали ги имаш, за да можеш да реализираш подобни законодателни промени? Ние винаги сме се придържали към увеличаване на доходите на служителите и смятам, че това, което каза колегата Вучков, беше много ясно аргументирано и Вие сами сте свидетели, че парите на служителите са увеличени с 90 лв. – от чистачката до главния секретар. Само да вмъкна, че точно тук бяха и тези компенсации, които ние търсехме в системата на МВР. Знаете ли откъде дойде една голяма част от тези средства? Точно от предоговарянето на модела, който Вие подписахте за български документи за самоличност на стойност 116 млн. евро, а ние намалихме този проект точно със 17 млн. евро и това бяха 34 млн. лв., които можаха да бъдат използвани именно в тази посока.

Уважаеми колеги, това се нарича лицемерие. Само ако погледнем от момента, когато сте входирали и сте внесли законопроекта в Народното събрание, ще видите колко са служителите, уволнени точно по т. по т. 13, където е правото на министъра да може действително да освобождава тези служители. Кога сте искрени? Когато излизате и говорите от тази парламентарна трибуна, или когато ръководството на министерството решава тези проблеми по един абсолютно циничен начин и всъщност заблуждава българската общественост? Това са проблеми, които стоят днес пред сектора за сигурност. По този начин, когато предлагате промени, гарантирам Ви, че това, което беше като оценка на Европейската комисия в последния доклад, доказа едно че всъщност Вие се провалихте в сектора за сигурност, независимо че тук политически или медийно можете да създадете необходимия хубав медиен балон, но той може действително много бързо да се спука. спука. Реалностите са съвсем различни. Имаме загуба на доверие от Европол, имаме намаляване и липса на каквито и да било международни операции с европейските ни партньори по разбиването на фалшиви евра, на наркотици и на всичко това, което в момента се отчита

ще доведе до още по-големи проблеми, защото в момента искате да дезинтегрирате системата, и то по начин, който искате да облечете

и намаляване на разходите за определени ръководни длъжности, които в момента искате отново да възстановите. При това, което се случи в Главна дирекция „Национална полиция”, кое е по-логичното: да бъдат заедно с Главна дирекция „Охранителна полиция” и „Криминална” в една дирекция, или да бъдат отделни и да се дават различни указания и окръжни към съответните областни дирекции и да не знаеш какво да правиш – дали да изпълняваш това, което е охранителна дейност, или това, което ти предлагат колегите от Криминална полиция? Смятам, че този законопроект не трябва да бъде подкрепен. Винаги сме казвали, че подобен законопроект трябва да бъде внасян, когато има широко обществено обсъждане.

страната. Вие искате всичко да консолидирате и да затворите в това задкулисие и това парламентарно мнозинство, което имате и което знаете, че работи абсолютно в ущърб на държавата и българските граждани. Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи този законопроект, защото липсва цялостна стратегия, концепция и преди всичко Ви молим: вземете предвид законопроектите, които са за сектора за сигурност, за службите за сигурност, защото това беше дебат, провеждан в Четиридесет и първото Народно събрание, получи се политически и обществен консенсус, имаше дискусия в най-широк формат от 2011-а и 2012 г., за да може действително да се приемат на първо четене в Четиридесет и първото Народно събрание и сега отново абдикирате и не искате да приемете този политически консенсус, който беше постигнат. Благодаря Ви. Ще изчакам да стихнат ръкоплясканията. (Оживление.) Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма. Има ли желаещи за други изказвания? След почивката. Обявявам почивка 30 минути, след което ще продължим с дебата и с гласуването по законопроекта.